Благодаря Ви, уважаеми господин председател. Уважаеми господин министър-председател,

да направя следната декларация. В продължение на повече от месец тютюнопроизводителите са в очакване да получат премиите за реколта 2009 Правителството на Република България пое категоричен ангажимент да ги осигури в размер не по-нисък от миналогодишните. До края на м. март Министерският съвет следваше със свое решение да определи конкретния размер по произходи и сортове тютюни, а до края на м. април тези премии трябваше да бъдат изплатени. Вече сме във втората половина на м. април, а решение на кабинета по този въпрос все още няма. Вместо това, правителството прави според нас некоректен опит да прехвърли своята отговорност върху бранша с идеята тютюнопроизводителите да се споразумеят. Имам предвид производителите на дребнолистни тютюни да се споразумеят с производителите на едролистни тютюни. Въпросът е: какво ще стане, ако не се споразумеят, и дали това не е легитимиране на забавянето на решаването на този въпрос?

членове на тази комисия, без оглед на партийната си принадлежност, са представили на фонд „Тютюн” и на министъра на земеделието и храните консенсусна позиция как да бъдат разпределени средствата. Управителният съвет на фонд „Тютюн” формализира тази консенсусна позиция на парламентарната комисия като свое решение. Наред е кабинетът. По-нататъшното отлагане на решението на този въпрос с мотив - първо производителите да се разберат помежду си, разбираемо ще генерира напрежение сред производителите. От името на Парламентарната група на Движението за права и свободи припомняме, че години наред нямаше напрежение между ориенталисти и виржинисти. Бяха доволни и едните, и другите. Затова, базирайки се на консенсусната позиция на парламентарната Комисия по земеделието и горите, изразяваме силното си очакване Министерският съвет на следващото свое заседание в сряда най-сетне да реши този въпрос. Припомняме също така, че с измененията в

четири пъти повече в сравнение с 2009 г. Наред с това през тази година за първи път ще се дължи и данък за облагане на доходите на физическите лица върху реализираната продукция. Това са все нови тежести, които влошават социалния статус на тази и без това най-чувствителна социална социална група в българското общество. Затова очакваме решението на Министерския съвет следващата сряда не просто да балансира интересите в бранша на тютюнопроизводителите, но да бъде и справедливо, като отчита факта, че тютюнопроизводителите вече са загубили значителна част от своите приходи. На този фон решение, което

Ние сме длъжни да изразим тази позиция, защото когато преди Нова година във връзка с обсъжданията на Закона за бюджета и свързаните с този закон

позиция привидяхте опити за нагнетяване на социално напрежение. Уважаеми колеги, уважаеми господин премиер, бихме искали да ви уверим, че най-малкото ние имаме интерес от социално напрежение. Нашият интерес е в спешното и справедливо решение на проблема с тютюнопроизводителите. Струва ми се, че самият Закон за акцизите и Законът за тютюна не оставят поле за оправдание, че няма средства, защото по линия на акциза върху цигарите има целеви финансов ресурс, който директно постъпва във фонд „Тютюн”, и той не може да бъде изразходен за каквото и да е друго. В очакване, че следващата сряда най-сетне ще имаме решение на този въпрос, аз изразявам категоричната позиция на Парламентарната група на Движението за права и свободи, че ако решаването на въпроса се забави отвъд м. април, ние не бихме могли вече да носим политическата отговорност за една или друга проява на социално недоволство. Благодаря за вниманието.

Благодаря, господин председателстващ. Уважаеми господин министър-председателю, почитаеми народни представители! На днешния ден преди 85 години Българската комунистическа партия извърши най-големия терористичен акт в историята на света до 11 септември 2001 г., като беше взривена Катедралата „Света Неделя”. В този терористичен акт загинаха около 150 души на място и няколко починаха от раните си в болница, 200 души бяха ранени.

които са участвали съвместно в един опит да бъде унищожен политическият елит на България през 1925 г. Това е един от редките случаи, когато лидерите на БСП осъдиха този акт преди няколко години. Ето защо днес, когато се навършват 85 години от този печален и трагичен за България акт, от името на Синята коалиция бих искал да Ви помоля, господин председателстващ, да призовете народните представители и министрите с едноминутно мълчание да почетем паметта на загиналите в атентата в Катедралата „Света Неделя” на днешния ден през 1925 г.

Постъпило е питане от народните представители Емилия Радкова Масларова и Драгомир Великов Стойнев към Тотю Младенов – министър на труда и социалната политика, относно политиката на правителството по отношение на младежката безработица в страната. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 април 2010 г. Второ, постъпило е питане от народния представител Огнян Андонов Пейчев към Симеон Дянков – заместник министър-председател и министър на финансите, относно допуснати нарушения по изпълнение на проект по програма ФАР от община Ямбол – извършени плащания. Следва да се отговори в пленарното заседание на 23 април 2010 г. Писмени отговори: Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на финансите Симеон Дянков на въпрос от народния представител Кирил Добрев. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народните представители Кирил Добрев и Драгомир Стойнев. Писмен отговор от заместник министър-председателя и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов на въпрос от народния представител Яне Янев. Писмен отговор от министъра на културата Вежди Рашидов на въпрос от народния представител Георги Божинов. Писмен отговор от министъра на образованието, младежта и науката Сергей Игнатов на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на околната среда и водите Нона Караджова на въпрос от народния представител Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на физическото възпитание и спорта Свилен Нейков на въпрос от народните представители Ваньо Шарков и Иван Николаев Иванов. Писмен отговор от министъра на здравеопазването в оставка Божидар Нанев на въпрос от народния представител Ваньо Шарков. Писмен отговор от министъра на здравеопазването в оставка Божидар Нанев на въпрос от народния представител Лъчезар Тошев. Писмен отговор от министъра на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков на въпрос от народния представител Любомир Владимиров. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Николай Пехливанов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Валентин Николов. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Петър Хлебаров. Писмен отговор от министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев на въпрос от народния представител Антон Кутев.

Уважаеми господин председател, господин министър-председател, дами и господа министри, колеги! Процедурният ми въпрос е свързан с това, че на 1 април т.г. отправих към всички министри от правителството на господин Борисов един-единствен въпрос, свързан с тема, която според мен е изключително актуална и която се тиражира нееднократно по медиите. Тя е свързана с тъй наречените договори, които са били сключени в края на предходния мандат и натоварват сегашния бюджет. Към министрите съм задал според мен доста нормален въпрос, който касае кога са сключени договорите, какъв е размерът на тези договори, какво е процентното изпълнение на тези договори, какво в края на краищата е изплатено и има ли да се доплаща към тези договори. Какво беше учудването ми, когато видях, че госпожа Цачева ми е отговорила, че този въпрос не е за парламентарен контрол и че трябва да задам въпроса си по реда на, цитирам: „Закона за достъп до обществена информация”. Днес е Денят на българската Конституция и мисля, че там много ясно са уредени правата на народните представители. Те включват възможността да упражняват парламентарен контрол върху дейността на министрите. По такава изключително важна тема, каквато смятам че е тази, аз нямам възможността като господин Борисов да събера експертите от министерствата и да ги попитам: „Кажете ми сега какво е станало по тези договори?”. Затова използвам единствената възможност, която има един народен представител – да задам актуален въпрос. Аз няма да спра дотук. Ще продължа да питам, и то не по реда на Закона за достъп до обществена информация, защото продължавам да смятам, че са ми нарушени правата от председателя на Народното събрание, които ми се дават от Конституцията на Република България. В тази връзка смятам, че

Уважаема народни представители, бих искал да Ви информирам, че на балкона на пленарната зала е господин Бранко Цървенковски – президент на Република Македония от 2005 до 2009 г., както и министър-председател на страната в предходния период. Той е на двудневно посещение в България заедно с депутати от македонския

Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър-председател, уважаеми колеги! В дългогодишната си парламентарна практика съм задал стотици въпроси на министрите от шест кабинета. За пръв път току-що връченият ми от Вас отговор от български министър е придружен от някаква резолюция „да”. Какво означава, ако някой напише резолюцията, „не”? Няма такъв процедурен момент в утвърдената парламентарна практика. Ще Ви моля да я разгледате на ръководството на парламента и това не бива да се повтаря. Второ, когато погледнах текста, ясно, че е писан от сътрудници на министъра, но когато той слага своя подпис,

Благодаря Ви, господин Божинов, ще вземем отношение. Преминаваме към парламентарен контрол. Пръв ще отговаря Бойко Борисов - министър-председателят на Република България, на въпрос на народния представител Корнелия Нинова относно мерките за възстановяване на българската икономика, приети с решение на Министерския съвет.

Господин Борисов, моят въпрос е: как се изпълнява Антикризисният план на правителството, приет на 1 октомври 2009 г. с решение на Министерския съвет, и по-точно защо не се изпълнява този план, чийто срок изтича сега, на 27 април 2010 г.? Част от предвидените там мерки изобщо не са работени. Например записаното увеличение на броя на работни места със 100 150 хиляди не се случва. Напротив, имаме 380 хиляди нови безработни. По част от мерките, които сте записали и Вие лично подписали, през тези осем месеца направихте точно обратното. Например: обещахте вследствие на свързване на НАП и „Митници” да осигурите 800 млн. повече приходи, а вследствие с борба с контрабандата да осигурите повече 2 млрд. приходи в бюджета и и с тези приходи да нараснат доходите на хората. Не само че тези приходи не са събрани, за първите два месеца сте на минус с милиард и четиристотин, тоест няма да осигурите увеличаване на доходите на хората. Напротив, в новия си план посягате и на малкото обещание, което дадохте, да увеличите пенсиите на възрастните над 75 години и вдовишките пенсии. На общините обещахте държавата да им помогне, като увеличите средствата във Фонд ФЛАГ. Направихте обратното – оттеглихте държавата от съфинансиране на общините, спряхте плащанията към общините. На бизнеса обещахте ускорено възстановяване на ДДС. Не само че не сте го направили, няма никакво възстановяване на ДДС. По част от мерките, разбира се, работихте и ги изпълнихте. Когато ги приехме, ние ви предупредихме, че са грешни. Сега и Вие приемате, че са грешни с новия си Антикризисен план от 1 април. Например: приехте и намалихте осигурителната тежест с 2%; - записахте и се подписахте под това, че ще продължите да намалявате осигурителната тежест с 1% на всяка година. Сега се отказвате от тази мярка и казвате, че е грешка. (Председателят нямате ли усещане, че излъчвате противоречиви, взаимно изключващи се сигнали, които създават у хората усещане за несигурност, нестабилност, незнание и неможене на Вашия екип да се справи с кризата? Благодаря ви. Давам думата за отговор на министър-председателя на Република България господин Бойко Борисов.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 ние започваме да изплащаме пенсии още първия ден, когато идвахме на власт. Сиреч Вие ги вдигнахте, когато си тръгнахте. Трябва да бъдем поне малко коректни в това. Във времето на криза, когато вие прекрасно сте знаели, че няма откъде да дойдат приходите, сте ги вдигнали, знаейки, че ние ще ги плащаме. Така че най-малко Ви отива да говорите на тая тема. Аз съм достатъчно любезен да дойда и да отговарям на вашите питания, така, че ако има други питания – нали днес говорите за конституция, парламентаризъм, ще ги зададете и ще ви отговоря. Основните усилия, предприети от правителството за изпълнение на Решение № 772 на Министерския съвет от 1 октомври 2009 г., имат за цел поддържане на стабилна макроикономическа среда и запазване на валутния борд при сегашния фиксиран курс на лева към еврото. За да бъде постигната тази цел, правителството предприе голям брой икономически и фискални мерки със следните акценти: - поддържане на нисък и контролиран бюджетен дефицит в условията на криза; - ускоряване на процедурите за усвояване на европейските фондове, превантивно взаимодействие с Европейската комисия, ОЛАФ и прокуратурата; солидарно понасяне на последиците от кризата за всички групи чрез общ диалог със социално-икономическите партньори. Пряк израз на това бе диалогът ни със синдикатите, работодателите и определянето на шестдесетте актуални мерки за справяне с кризата. По предотвратяване на злоупотреби с бюджетни средства и данъчни измами работим непрекъснато и ежедневно. Резултатите също са видими за всички. Разкритията, до които стигаме непрекъснато, увеличават обема и разнообразието на нарушенията, направени от вас. Тези мерки имат пряк, спасителен за икономиката ефект, защото пресичат всички практики за източване на държавни средства и стигат до схемите, по които то е извършено досега. Аз Ви уверявам, че те ще продължат, и за това, по което работят прокуратурата и службите, се информирам ежедневно. Резултатите идват бавно, но, виждате, операциите следват една след друга и ще стигнем докрай. В момента анализираме и разкриваме, сключването на финансово необезпечените и сключените в нарушение на Закона за обществените поръчки договори, с които държавата е ощетена в изключително висока степен. Аз съжалявам, че вчера уважаемият депутат – не съм знаел, че има този интерес, спокойно можеше да бъде поканен да слуша и да види при какви условия и колко безобразно се работи. Направен бе сериозен анализ и засега не се налага да прибягваме до увеличаването на социално-осигурителна тежест за гражданите и бизнеса. Ценообразуването на здравните услуги се прави на базата на икономически анализ. Съгласно измененията на Закона за здравното осигуряване ценовата политика се предлага от Агенцията за икономически анализи и прогнози. Бенчмарковият ценови модел ще послужи за основата на бъдещото моделиране на цените. Работим активно и по възможностите за намаляване разходите на администрацията. Прегледът на административния капацитет и заплащането в публичната администрация ще приключи през 2010 г. юли месец. Въз основа на този анализ ще се предприемат по-нататъшни реформи на публичната администрация. Нашата амбиция е темпът на растеж на заплатите в държавната сфера да съответства на темпа на растеж в производителността на труда. В администрацията ще се установи йерархия за плащането на длъжност в съответствие с отговорностите и резултатите от работата. Да Ви кажа честно, никога не съм предполагал, че може да се оставят хората да имат да ползват Аз призовавам и синдикатите оттук нататък да не допускат тази гавра с работниците и с хората, които работят.

Господин Борисов, отговорът Ви е формален и не дава никаква информация по същество на моя въпрос. Искам обаче да Ви репликирам, че не Вие плащате пенсиите на българските пенсионери

Разбирам, че борбата с корупцията е антикризисна мярка. Тя Ви е записана в плана, но е една от 99. Хубаво е, че борите корупцията с всички средства. Продължете! Тази борба не разкрива нови работни места и не дава хляб на хората. Освен това, господин Борисов, Вие сте непоследователен дори и в тази политика за борба с корупцията. Вчера или онзи ден казахте една култова реплика към вашия коалиционен партньор Иван Костов по повод неговите обвинения, че вашият антикризисен план не работи. Вие казахте: „Аз знам, че по време на управлението на Костов има далавери и злоупотреби, но не го закачам за това.”

Административната реформа, за която говорите – добре, правете я. Обещавате от 8 месеца, но не се случва. За всичките реформи ви трябват приходи. Големият Ви проблем не е в разходите, не е в обезпечените договори. Големият Ви проблем е, че не можете да съберете приходите в бюджета. Защо, като борите корупцията, в новия ви Антикризисен план няма нито една мярка за борба със сивия сектор и с контрабандата? Знаете ли, че контрабандата е 50%? Знаете ли, че оттам Ви липсват 1 млрд. в бюджета? Защо нямате нито една мярка за борба в тази посока? Дали е случайно това? Благодаря Ви. За отговор давам думата на министър-председателя Бойко Борисов. Уважаема госпожо Нинова, господин председател, дами и господа! Първо, аз такова нещо, което Вие цитирахте, съм убеден, че не съм казал. Мога точно да Ви кажа какво съм казал и да го подкрепя с това, което съм имал предвид – за подписаните договори с двете компании, италианската и американската, по времето, когато е управлявал господин Костов. Тогава са подписани договори, в момента ние плащаме цената на тока по тях – 126 и 137 лв.

Такова нещо няма. За всички подобни договори и всичко, което се е случило там, в момента виждате вече досъдебните производства, които вървят в прокуратурата. Що се касае до контрабандата, искам да Ви обясня и да не се спекулира с това. От Варна до София виждате, че по знаковите фигури, които са известни със своите прякори, вече много от тях са в ареста. Когато се спира контрабандата, това не означава, че те отиват в белия сектор като приходи. Те просто ... ако внасяш един парфюм на по-ниска цена контрабандно, тогава той има цена. В момента, в който този канал се пресече, вече не е изгодно за този човек да внася парфюма и той повече не го прави. И вие знаете, че задържахме тирове с подобни детайли. Аз мисля, че в следващите седмици това, което се работи по алкохола и цигарите, също ще Ви бъде интересно да го гледате и да го слушате. Така че – имайте уверение и търпение. Освен това, в заключение искам да Ви кажа, че кризисните и антикризисните мерки, които въвеждаме аз самият не съм мислил и особено вчера като слушах шефовете на дирекции – втори, трети ешелон – по начина, по който са правени, действително няма човек, който да може да предположи и аз няколко пъти публично съм благодарил и сега ще благодаря за това, което в София опозицията от БСП, от сините, от „Атака”, от НДСВ правеха като контрол в общинския съвет – подобни неща в София не можеха да се случат. Тук са господин Кутев, Курумбашев – там за всяка сделка, за всяко нещо, което ние сме предлагали, без да е обезпечено финансово, не можеше въобще да се говори за него.

мисля, че и метрото, и възлите, които правим, и София в момента се намира в различно състояние от това, в което се намират другите общини в България. България. Благодаря ви за питането. Мисля, че в следващите седмици още по-категорично ще отговорим с действия на това, което питате. Преминаваме към въпрос от народния представител Ваньо Шарков относно политиката на правителството по гарантиране безопасността на храните за българските граждани. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, дами и господа министри! Моят въпрос е относно политиката на правителството по гарантиране безопасността на храните за българските граждани. Уважаеми господин министър-председател, още преди парламентарните избори през 2009 г. вашата политическа партия ГЕРБ анонсира готовността си за създаване на Агенция по храните – нещо, за което имате и нашата категорична подкрепа, което също беше в нашата предизборна програма. Касае се за единен контролен орган по безопасността на храните, който обединява различните министерства и агенции, които в момента се занимават с този проблем, като Националната ветеринарно-медицинска служба, Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните, РИОКОЗ, Агенцията по вината, служби по зърното и други, които са подчинени – едните на Министерството на земеделието, други на Министерството на здравеопазването. Въпреки многократното деклариране на този ангажимент и в след изборния период, към момента няма индикации, че в близко време може да бъде създадена Агенция по храните. Видно това е свързано и с икономическата криза в страната. Считам, че 2010 г. може да бъде годината, в която да се направи предварителната подготовка и като законодателство, и като проучване, и създаване на проекти за създаване на подобна агенция. В тази връзка, господин министър-председател, моят въпрос към Вас е следният: каква е в момента политиката на правителството във връзка с гарантиране безопасността на храните? Каква е причината за забавяне на създаването на тази агенция? Има ли ясна концепция правителството относно това кой прилага контрола по отношение безопасността на храните в Република България? Благодаря За отговор давам думата на министър-председателя Бойко Борисов.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 Съгласно изискванията на § 92 от Закона за храните в срок до 31 юли 2007 г. Министерският съвет е трябвало да представи в Народното събрание стратегия и Законопроект за създаване на Национална агенция по безопасност на храните. Вероятно сте наясно с факта, че предишното правителство не е спазило изискванията на тази разпоредба. Затова министърът на земеделието и храните Найденов сформира работна група за изготвяне на проект, на стратегия за създаване на Агенция по безопасност на храните. В края на м. февруари Министерството на земеделието и храните изготви проекта за внасяне и обсъждане в Министерския съвет. Стратегията прави предварителен анализ за установяване на компетентни органи, броя на персонала, броя на бизнес операторите, структурите на европейските органи, както и на европейското национално законодателство. Отразени са необходимите етапи за създаване на Агенция по безопасност на храните, изготвяне на проект за стратегия, внасянето й за разглеждане и одобряване в Министерския съвет, промяна съответно на действащото законодателство, сформиране на централно управление на 28 регионални структури. Нашият проект предвижда агенцията да е единен компетентен орган за официален контрол по безопасност на храните, безопасност на фуражите, здравеопазване на животните и хуманно отношение към тях и защита на растенията, които обхващат контрола по цялата хранителна верига. Проучен е опитът на държавите – членки на Европейския съюз, и е извършен анализ на съществуващите системи за контрол. Концепцията ни, описана в проекта на стратегията е контролът по цялата хранителна верига – от полето до масата, образно казано, да бъде възложен изцяло на Агенцията по безопасност на храните. Дейностите на съществуващите контролни органи, определени в Закона за храните, Закона за фуражите, Закона за ветеринарно-медицинската дейност, Закона за защита на растенията, също са разработени в проекта на стратегията. Той определя необходимостта от създаването на единен компетентен орган, както и орган за оценка на риска. Предвидено е Агенцията по безопасност на храните да извършва контрол в съответствие с изискванията на европейското и българското законодателство по цялата хранителна верига – първични хранителни продукти, храни, фуражни растения, животни, странични животински продукти, непредназначени за консумация от хора, ветеринарно-медицински препарати, препарати за растителна защита, торове, генетично модифицирани организми и храни. Контролът ще се основава на оценката на риска за осигуряване на висока степен за опазване здравето на хората, здравето на животните и растенията, и хуманно отношение към животните. Контролът ще се унифицира, като ще се прилагат еднакви методи и единен подход за осигуряване ефективност, прозрачност и ефикасност. Създаването на единен компетентен орган ще доведе до премахване на двойната регистрация, дублиране на контрола и намаляване административната тежест върху бизнес операторите, което ще повиши доверието и в държавните институции, оптимизиране състава на общата администрация, броя на лабораториите, дублиране на извършените анализи, намаляване на финансовата тежест върху държавата. Структурата на агенцията е съобразена с органите по безопасност на храните в Европейския съюз, Европейската комисия, Генерална дирекция САНКО, Служба по храни и ветеринарни въпроси (FVO) и европейския орган по безопасност на храните за да се постигне висока степен на сътрудничество и независим обмен на информация с тях. В заключение считам, че с осъществяването на проекта ще се избегнат съществуващите недостатъци в сега действащата система за контрол и ще се повиши доверието на потребителите. За реплика давам думата на народния представител Ваньо Шарков. Благодаря Ви, господин председател. Уважаеми господин министър-председател, искам само да Ви запозная със съществуващото към момента положение, защото то е свързано в голяма степен с Вашата идея и това, което се подготвя в момента. В момента официалният контрол върху храните се осъществява от Национален съвет по безопасност на храните към Министерския съвет за координиране на държавната политика по безопасност на храните. В него влизат заместник-министърът на здравеопазването, заместник-министърът на земеделието и храните, заместник-министърът на икономиката, енергетиката и туризма, председателят на Българската асоциация по хранителна и питейна индустрия и представители на сдруженията за защита на потребителите, като този национален съвет се председателства през шест месеца от единия от двамата заместник-министри на земеделието или на здравеопазването, които се ротират.

Все още в закона пише, че е главният секретар, а не е комисарят. Към министъра на здравеопазването пък има Агенция по нови генно модифицирани храни, която се състои от 15 хабилитирани учени, от които Министерството на здравеопазването, Министерството на земеделието и храните и Министерството на образованието, младежта и науката предлагат по Министерството на околната среда и водите предлага трима, които пък подписват декларация за неразгласяване на поверителна информация. Уважаеми господин министър-председател, това са последните промени в Закона за храните, направени през 2006 г. от тройната коалиция. При така направената система за контрол на безопасност на храните всички разбираме, че въобще не става въпрос за контрол, а става въпрос за пълна безконтролност и само заемане на различни чиновнически позиции. Удовлетворен съм от Вашия отговор. Единственото, което Ви моля, е да има срокове и отговорници, за да има ефективни резултати. Благодаря Ви. Отказвате се от правото на дуплика. Благодарим за днешното участие на министър-председателя Бойко Борисов. Преминаваме към питания към Росен Плевнелиев, министър на регионалното развитие и благоустройството. Въпрос от народния представител Любен Татарски относно критериите за определяне на агломерационните ареали и на общините, включени в тях по Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожо и господа министри, уважаеми колеги! Съгласно Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. националният териториално-урбанистичен модел в момента определя три йерархични нива на градовете центрове и прилежащите към тях агломерации. Това са София, шестте големи града и 29 средно големи градове с население над 20 хил. жители. Според определението в програмата агломерационните ареали са зони, състоящи се от групи селища и общини с неделими функционални пътни връзки, които са концентрирани около големи или средно големи големи градски центрове. Други критерии и показатели за определяне на агломерационните ареали и общините, които да бъдат включени в тях, програмата не съдържа. На тази основа са идентифицирани 36 агломерационни ареали, в които са включени общо 86 общини, посочени в Приложения № 3 и 3а от програмата. Тези общини са избираеми за финансиране по съответните приоритетни оси и операции към тях, определени в програмата. В тази връзка моят въпрос към Вас, господин Плевнелиев, е: достатъчно ясни и прецизни ли са според Вас критериите за определяне на агломерационните ареали и общините, включени в тях, за да може да се направи обективна преценка доколко всички общини отговарят на тези критерии? Възможни ли са промени в Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., насочени към допълнително прецизиране на съществуващите критерии за определяне на общините, попадащи в обхвата на агломерационните ареали? Благодаря. За отговор давам думата на министър Росен Плевнелиев.

прави значително разграничаване между градското развитие като основен приоритет за тази политика и развитието на селските райони като основен приоритет на обща селскостопанска политика, социално-икономическият анализ на Оперативна програма „Регионално развитие” цели да идентифицира градските райони в България. Анализът констатира наличието на 6 големи града и един много голям град – това е столицата София, които са двигатели на растеж и наличието на 29 средно големи града, които изпълняват спомагателни функции като вътрешнорегионални полюси на растеж – това са тези 36, за които Вие говорите. На база на този анализ, конкретният обхват на агломерационните ареали включва 86 общини и той е приет от работна група, назначена през м. октомври 2004 г. с участие и представителство на повече от 40 заинтересовани страни, включително различни институции на национално и на регионално равнище. При разглеждането на въпроса за прецизиране на критерии за определяне на агломерационните ареали освен съгласуваността на програмата с националните регионални стратегически документи, се вземат предвид и обстоятелствата, че агломерационните ареали по Оперативна програма „Регионално развитие” са основната разделителна линия

отиват към селските райони и Програмата за развитие на селските райони. В хода на изпълнение на Оперативна програма „Регионално развитие” ние констатираме, за да бъда конкретен към Вашия въпрос, и се сблъскваме с казуса, че някои малки общини са част от агломерационните ареали, а на практика не разполагат с необходимия финансов и административен капацитет за подготовка и изпълнение на проекти за градско развитие. В същото време, за съжаление, сравнително големи общини са изключени от обхвата на градските агломерации и съответно от възможността да се финансират по Оперативна програма „Регионално развитие” – това е факт. Следва да подчертая, че промени

които бъдат изключени от списъка на агломерационните ареали, да не бъдат автоматично включени в списъка на общините, попадащи в селските райони и обратно. По този начин определени общини биха могли да останат без достъп както от едната, така и от другата програма и да създадем реална опасност за неусвояване на средствата. Предвид гореизложеното и обективния проблем, който имам, и въпрос, който Вие поставяте, подчертавам, че ние виждаме, осъзнаваме и споделяме проблемите точно на тези общини, които са достатъчно големи, но практически са изключени от агломерационните ареали. Считаме, че тези пропуски трябва да бъдат преодолени. Ако на етапа на програмиране на периода 2007-2013 г. не е могло да стане, то да е в периода 2014-2020 г. В тази връзка бих искал да отбележа, че от 2011 г. министерството стартира процес на програмиране за периода 2014 2020 г. въз основа на политиката на сближаване на Европейската общност, 2020 г. Бих искал да декларирам пред Вас, че в процеса на програмиране констатираните трудности понастоящем пред основните партньори и бенефициенти на оперативната програма в лицето на българските общини ще бъдат взети под внимание, включително за да бъдат преформулирани критериите за избор на градски зони за интервенции по линия на структурните фондове. Ще отчетем реалната ситуация и нуждите на местно ниво, така че новите тенденции в развитието на европейската политика на сближаване да отговарят на възможностите на общините. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: Давам думата за реплика на народния представител Любен Татарски. Благодаря, господин председател. Благодаря за отговора, господин министър. Аз неслучайно зададох

развитие” и Програмата за развитие на селските райони. По един странен начин една група населени места и общини са включени в тази оперативна програма „Регионално развитие”, като Аврен, Белово, Белослав, Божурище, Камено, Куклен, Лясковец – да не ги изреждам, които, според мен, не отговарят на изискванията и на критериите за тези агломерационни ареали. В същото време една немалка група общини и градове, населени места с над 10 хил. жители, отпадат от тази от тази група, като не могат да кандидатстват и по другата програма - нямат шанс по Програмата за развитие на селските райони. Смятам, че това е един несправедлив, неправилен подход и аз наистина разчитам, че при планирането на следващия програмен период тези недостатъци ще бъдат взети предвид, ще бъдат отстранени, така че всички граждани, жители на

Да благодарим на министър Росен Плевнелиев за днешното му участие в парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Маргарита Попова – министър на правосъдието. Въпрос от народния представител Антон Кутев относно възможността за публично оповестяване на дарителите на фондация „Бъдеще за България”. Господин Кутев, имате думата. Въпросът ми е продиктуван от

трябва, според мен, наистина да бъде сериозен. Със същата сила, с която сега се проверява сегашното правителство, предишното правителство, трябва да се проверяват, според мен, всички правителства през периода на прехода и хората, свързани с тях. Защото, ако не излезем сега на чисто, няма да има кога. Искам само да Ви уведомя, че въпросът към Вас, госпожо Попова, не е епизодичен, той е част от серия въпроси, отправени към всички ведомства в България, които биха могли да съдържат тази информация. Този въпрос е отправен и към Министерството на финансите, и към Сметната палата, тоест към всички институции, които по някакъв начин могат да събират тази информация в себе си. Смисълът на въпроса и необходимостта от него е в това, че Фондация „Бъдеще за България” продължава да бъде регистрирана и в момента като фондация, но поне аз не можах да попадна на неин сайт, в който да видя какво е актуалното й състояние. Така че това, което успях да намеря в публичното пространство, са само някакви цитати цитати за нея, но собствена информация на фондацията няма. Разбира се, и към самата фондация ще бъдат отправени същите искания. Въпросът за това кои са дарителите на фондацията е изключително важен. Искам да Ви напомня настървението, с което вече от няколко години обсъждаме дарителите на Президента на Републиката. Разликата между него и бившия премиер от времето на правителството на СДС е, че неговите дарители са изписани в интернет и всеки може да ги види. За мен е абсолютно нормално и реално дарителите на Фондация „Бъдеще за България” да бъдат публични до един,

на произхода на парите в нашето общество е много важен и той касае всички български граждани. Затова въпросът ми е: има ли във вашето министерство някакви сериозни материали, които да показват дарителите на Фондация „Бъдеще за България” през периода, в който

Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! На Вашия въпрос, който

В Министерството на правосъдието от 2001 г. се води и поддържа Публичен централен регистър на юридическите лица с нестопанска цел, самоопределили се за обществено-полезна дейност, на основание разпоредбите на Глава трета, Раздел ІІ от Закона за юридическите лица с нестопанска цел и Правилника за устройството и дейността на Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за обществено-полезна дейност при Министерството на правосъдието. На основание чл. 46, ал. 1 от същия закон всяко регистрирано юридическо лице, вписано в Централния регистър, е задължено до 31 май всяка година да представя информация за дейността си през предходната година. Тази информация се съхранява и поддържа в регистъра в Министерството на правосъдието и е публично достъпна на информационния сайт на Фондация „Бъдеще за България” е вписана в Централния регистър и е предоставила своите отчети, изисквани по закона, за 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 г., като съобразно с изисквания срок по закона информация за 2009 г. все още не е депозирана в Министерството на правосъдието. Като допълнителна информация и пояснение към Вас за това, което описвате, бих добавила следното нещо. Съгласно разпоредбите на същия Закон за юридическите лица с нестопанска цел самото юридическо лице има задължение да води книги, в които на основание чл. 40 се описват определени обстоятелства. Министерството на правосъдието ежегодно контролира, приемайки отчетите за всяка календарна година на тези юридически лица с нестопанска цел, като следи в тези обстоятелства, които трябва да дойдат в Министерството на правосъдието, тъй като ние сме регистър, а не сме друг контролен орган, да има следните неща: преписи от съдебни решения за регистрация на промени, списък на лицата, които са били в състава на управителните органи, информация за дейността по чл. 38 от същия закон, годишни доклади по чл. 40, ал. 2. Точно в този годишен доклад за 2009 г., който все още не е дошъл, се съдържа информацията, която самото юридическо лице предоставя за дарителите, за сумите, за стойностите, които то е получило през съответните години. Така че нашата информация се базира на информацията, която ние получаваме в годишните доклади на съответното юридическо лице. Доколкото Вие съобщавате във Вашия въпрос, че имало водени дела, че там се третирали различни обстоятелства, Министерството на правосъдието не събира информация и не притежава такава за водени дела. Доколкото Вие бихте могли да надникнете в сайта на Министерството на правосъдието, няма никакъв проблем да видите кои, какви дарители и какви стойности са оповестени от съответното юридическо лице. Ако има някакви нередности, Вие правилно сте постъпили – можете да сезирате и другите контролни органи в държавата, които да Ви дадат информация. Това, което е при нас, е подавано системно, своевременно за всяка календарна година. Очакваме и сега не само от тази фондация, а и от другите юридически лица с нестопанска цел да предоставят на нашето внимание

Благодаря. от отговора и ако правилно съм го разбрал, практически Вие информация от създаването на фондацията до края на 2001 г., когато правителството на СДС беше на власт, тоест до момента, в който е възможно да има конфликт на интереси при донорите и при събирането на средствата, нямате, ако правилно съм разбрал? разбрал? Ще Ви помоля просто да потвърдите имате ли информация за дарители през този период или не! Това обръща нещата към другите институции, към които ние също ще се обърнем. Много е важно обаче да се знае, че поне по отчетите на фондацията, до които аз успях да стигна, през този период годишните суми, с които е разполагала фондацията, са от порядъка на 4-5 млн. лв., които за тези години са доста голяма сума в сравнение с капитала, който се въртеше в страната, в държавата. За мен е изключително важно да се разбере кои са конкретните предприятия, които са го направили, и по каква схема е било финансирането. Пак казвам, по моя информация - публична, която мога да ползвам, те са 4-5 млн. лв. Въпросът ми е точен и ясен: има ли в министерството списък и информация за дарителите от създаването

Преминаваме към питане към господин Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Питане от народния представител Петър Василев Мутафчиев относно политиката по подобряване качеството на услугата превоз на пътници от БДЖ, „Пътнически превози”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

Моето питане е свързано с развитието на пътническите превози на БДЖ – един много важен въпрос, който касае комфорта, конкурентоспособността и най-вече безопасността на превозите по железопътния ни транспорт.

Същевременно да се сключи един дългосрочен договор с „Пътнически превози”, за да се гарантира добра услуга на българските граждани. България не го правеше, за разлика от много европейски страни, които по този начин решаваха проблема и със задръстванията по магистралите, и с намаляването на произшествията по пътищата, като превръщаха железопътния транспорт в желан от техните граждани транспорт за превоз на пътници и товари. Предишното правителство – преди Вашето, прие Програма 2008 г., с която трябва да се гарантира динамично развитие на железопътния транспорт, изхождайки и от приоритетите на Европейския съюз по отношение на безопасност и екологичност.

и утвърждаването й от Министерския съвет сключи дългосрочен договор чрез конкурс с „Пътнически превози” ЕАД, които трябва да гарантират услугата за превоз на пътници, като ангажиментът в договора е да бъде подменен над 60% от парка в пътническите превози. Направено беше и друго, Вие си спомняте. Включително премиерът Бойко Борисов представи пред медиите, че имаме нотификация от Европейския съюз, за което в бюджета бяха заложени 40 млн. за рециклиране на нови 40 вагона, които трябваше да бъдат готови до края на годината и да обслужват ускорените бързи влакове. За съжаление, независимо от нотификацията, средствата не бяха осигурени от Министерството на финансите, независимо че бяха включени в бюджета.

инциденти, включително по железопътния ни транспорт. Не бива държавата в никакъв случай да се отказва от подкрепата на железопътния транспорт! Не бива държавата да бъде безучастна към подновяването на парка, стабилизирането на железния път, така че да създаде сигурност и безопасност на българските граждани! Очаквам от Вашия отговор наистина да получа визия за перспектива, която да гарантира наистина сигурността, безопасността и конкурентоспособността на железопътния транспорт в България. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Александър Цветков – министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

Един от основните приоритети, залегнали в Програмата на правителството за периода 2009-2013 г., е именно повишаване нивото на безопасността, сигурността и качеството на предоставяните транспортни услуги. услуги. Предприетите в тази връзка мерки от БДЖ са свързани както с ангажиментите по Договора за възлагане на обществени услуги, така и с изискванията на влезлия в сила на 3 декември миналата година Регламент относно правата и задълженията на пътниците, ползващи железопътния транспорт. От една страна, става въпрос за мерки, свързани с повишаване на качеството на предлаганата услуга, какъвто е и Вашият въпрос. Тук следва да отбележим: разширяването и модернизацията на дистрибуционната мрежа и информационното обслужване за гражданите и внедряването на пътническа информационно-билето издаваща и резервационна система; въведената интернет продажба на билети и резервация на места. Осигурява се и получаването чрез интернет сайта на БДЖ на актуална и надлежна информация преди и по време на пътуването. Това вече е направено на четири гари в страната – София, Пловдив, Бургас и Мездра. Престои включването на още 37 гари. На второ място, оптимизират се връзките с автобусния транспорт, тъй като в 174 спирки и 69 гари, които се намират извън населените места, липсва градски, дори и таксиметров На трето място е издаването на билети за комбинирани превози влак-автобус и влак-самолет и с тази цел – увеличаване клиентите на БДЖ чрез прилагането на тази пакетна услуга. Друг механизъм за повишаването на качеството е подобряването на търговското обслужване в бързите влакове, където се въвежда разносната търговия, и повишаване ефективността на вътрешните и международните нощни влакове. Сериозна мярка е подобряването на обслужването на лица с намалена подвижност. Разширен е списъкът на гарите, в които се предлага обслужване на лица с намалена подвижност. В гарите София и Горна Оряховица се осигурява втори мобил-лифт, а в гарите Русе, Карлово, Сливен и Благоевград в момента се осигурява достъп до влаковете. Не на последно място, предприети са действия за подобряване културата на обслужването, квалификацията на персонала, подобряване качеството на самата превозна услуга чрез завишения контрол за почистването на пътническите вагони, чрез намаляване броя на пътниците без превозен документ и свеждане до минимум на закъсненията по вина на превозвача. В потвърждение на горното искам да отбележа, че от днес – 16 април 2010 г., всеки петък ще се движи допълнителен влак София-Пловдив-Бургас само с едно спиране по маршрута в гара Пловдив и време за пътуване 5 часа и 40 минути. Този влак именно ще бъде съставен от изцяло подновени вагони. Друга съществена група мерки, предприети от БДЖ, са свързани с безопасността и сигурността на превозите. Накратко, става въпрос за следните мерки: провеждат се редовни контролни проверки върху техническото състояние на подвижния железопътен състав, работата на работниците и служителите във връзка с безопасността на превозите на пътници и товари, включително и проверки за употреба на алкохол и на други упойващи вещества. Упражнява се строг контрол и мониторинг върху системите за управление на безопасността и лицензираните железопътни превозвачи и управителя на инфраструктурата. Издадени са предписания на подвижния железопътен състав за осигуряване на безопасността. Извършени са необходимите проверки за валидността на сертификатите за безопасност на подвижния състав, като в случаите на констатирани нарушения са предприети действия за спиране на достъпа до железопътната инфраструктура и от експлоатация на возила без такъв валиден сертификат. За подобряване безопасността на превозите е от значение създаването на нова и актуализирането на действащата нормативна база с цел въвеждане на международните и европейски стандарти за безопасност и сигурност. Такава е Европейската система за управление на железопътния трафик ERTMS, чието подобряване ще доведе до повишаване нивото на безопасност. За ваша информация процедурата по избор на изпълнител за изготвянето на стратегията за внедряване на ERTMS е пред приключване. повдигнатия въпрос за подновяването на подвижния състав на Българските държавни железници, аз бих искал да ви обърна внимание, че то и в момента се извършва, но с такива темпове, каквито позволява финансовото състояние на Българските държавни железници и съответно бюджетът на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

благодаря за всичко това, което казахте. Това е едно продължение на много неща, които се вършеха в железниците за подобряване на услугата. Добра е една инициатива, която сте подхванали, че трябва да се вържат билетите и със самолетните. Пожелавам ви успех. Но, за да стане това, господин министър, е нужно да има необходимото качество на услуга в железопътния транспорт. А голяма част от това е именно подмяната на вагоните и локомотивите. И, разбира се, гаранция на държавата за железния път, за да се постигнат високите скорости. Вие говорите, че, виждате ли, продължавате със същите темпове. Не, в момента се забавя не само подновяването на подвижния състав, но в момента се забавяте, поради нефинансиране на определени ремонти. Обръщам сериозно внимание на това, че голяма част от старите мотриси и влакове подлежат на ремонт. Те трябва да бъдат подменени и това е включено в тази програма. Тук правителството ясно трябва да каже ще продължи ли да работи по програмата, която беше приета 2008 г., за пътническите превози, защото там, господин министър, съответно са поставени всички средства, които са необходими за изплащане, включително на кредитите, с които закупихме мотрисните влакове. И тук искам да кажа още нещо. Вие много често спекулирате и казвате: „Виждате ли, има дългосрочни кредити по БДЖ”. Да, има, обаче в БДЖ е инвестирано, а не е източвано, защото с тези кредити са закупени именно мотрисните влакове, господин министър. И още нещо. Нека честно да кажем, че в момента Вие не споделихте колко локомотива ще бъдат закупени, колко вагона ще бъдат ремонтирани – пътнически вагони на база на договора, който имате, и съответно колко нови ще бъдат закупени или стари рециклирани. Такива, които да отговарят на европейските условия. що се отнася до нефинансирането, под възможността на реплика ще ви отговоря много точно и ясно, защото спекулациите, които и днес вървят по вестниците, надминават границите на разумното политическо поведение, господин министър. Моят въпрос към Вас е: ще осигурите ли всички необходими средства за ремонт, така че да не се допуска компромис със сигурността на пътническите и на товарните превози, включително и

Уважаеми господин Мутафчиев,

тази програма и това модернизиране на железниците доведе дотам, че БДЖ има дългосрочни кредити в размер на 550 млн. лв., които то не е в състояние да обслужва. същия успех могат да станат и 5 милиарда, ако продължаваме по този път. В момента коефициентът на ликвидност на БДЖ е под нулата това е основният проблем, че БДЖ не може да обслужва тези кредити, които са натрупани във връзка с тази модернизация, за която говорите. Така че БДЖ, първо, има нужда да бъде реформирана, второ да се предложи програма за финансовото й стабилизиране и, разбира се, в рамките на финансовите възможности да бъде подновяван паркът й и да бъдат извършвани съответните ремонти. И пак повтарям, за разлика от предишната политика, това правителство не си позволява да харчи повече, отколкото може да харчи,

Господин министър, тук Вие казахте една голяма неистина. Всички кредити са гарантирани с дългосрочните договори, които има държавата към „Пътнически превози”. Там са включени включително програмите за 60% подновяване на подвижния състав. И аз попитах каква е политиката и не получавам отговор на това. Дали Вие ще продължите с този обем на средства, които са предвидени преди, или считате да съкратите, и то в каква степен, за да знаем какво очаква „Пътнически превози”? с договора между държавата и съответно „Пътнически превози” АД са осигурени всички средства. И много Ви моля, хайде да не спекулираме, че не може заради предишното правителство да се обслужват превозите. Големият проблем е Кремиковци, големият проблем е икономическата криза и товарните превози. Вие го знаете и Ви съчувствам, че трябва да го разрешавате. По отношение на спекулацията, че, виждате ли, предишното правителство харчило пари, без да бъдат осигурени. Чух и днес, един приближен вестник до правителството беше написал: написал: „Без пари построили летище Пловдив”. Ами, не е вярно господа! Става дума за 40 милиона, които са осигурени от бюджета на „Летище Пловдив” АД и 17 милиона, които бяха осигурени за строителството на инфраструктурата. Обаче при сключва на договорите и при търговете се получават 2 милиона повече. И в края на годината трябваше да се направи корекция. Там, където не са усвоени капитални разходи, тези пари да бъдат покрити или следващата година да бъдат покрити. Защо спекулираме с това?

Защо непрекъснато говорим неистини? Или когато обясняваме, дори фактически това да е така, кажете каква е истината, а не казвайте измислици. Благодаря Въпрос от народния представител Петър Мутафчиев и Драгомир Стойнев относно финансиране на летателна подготовка на студенти от Техническия университет - София.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 През 2010 г. се очертава криза в летателната подготовка на група инженери и студенти от магистърска степен на Техническия университет в София от катедра „Въздушен транспорт”. Според програмата, в която студентите са приети по държавна поръчка, Техническият университет е задължен да осигури фактическата подготовка. Тази подготовка се осъществяваше от договори, подписани с Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, Авиокомпания „Еър

За съжаление тези средства са напълно недостатъчни и е необходимо държавата да предприеме действия за дофинансиране на практическата подготовка. Нашият въпрос към Вас е: ще осигури ли българската държава в лицето на Министерството на Възнамерявате ли да предложите на Министерския съвет решение за преодоляване на горепосочения проблем, тъй като необходимите средства не са предвидени в бюджета? Изрично Ви моля, господин министър, не за един административен отговор, защото студентите от този випуск са тук, в залата, да обясните на тях ще има ли нужните средства за тяхната подготовка. Защото единадесет випуска преди това е имало средства и тази година за първи път няма да има средства. Благодаря Ви. Давам думата на министъра за отговор.

Само искам да отбележа, че тези твърдения, които Вие се опитвате да оборвате, ги правят Вашите служители. Така че, няма да коментирам. Проблемът, който поставяте в зададения ми въпрос, е от изключително сериозно естество. Само че, кризата в летателната подготовка, за която говорите, започна още в края на 2008 г. Предполагам, че като министър на транспорта към онзи момент Вие сте били запознат със ситуацията, тъй като летателното обучение на летците - пилоти по договора, сключен през месец декември 2008 е било само частично платено и съответният курс за обучение не е бил довършен поради липса на средства. Действително в Закона за гражданското въздухоплаване е определен размерът на средствата, които следва да се отпуснат за тази цел, а именно 6 на сто за събраните суми от летищни такси. Тук обаче е мястото да отбележа факта, че цитираната разпоредба на закона, регламентираща финансирането на летателното обучение, е била последно изменяна през 2001 г. Тогава е била налице една съвсем различна фактическа обстановка, когато всички средства от летищни такси, а именно таксите, събирани от летищата в София, Варна, Бургас, Пловдив и Горна Оряховица, са постъпвали в държавния бюджет чрез бюджета на ГВА и съответно на Министерството на транспорта. Каква е ситуацията в момента? Първо, през 2003 г. чрез изменение на финансовия договор между България, Европейската инвестиционна банка и летище София за финансиране на проект „Реконструкция, развитие и разширение на летище София” е било предвидено, че докато заемът за изпълнение на проекта не бъде погасен, летище София ще има правото да събира и усвоява всички летищни такси на летище София. От този момент една съществена част от събираните летищни такси е престанала да постъпва в бюджета на ГВА. На второ място, през 2007 г. летищата във Варна и Бургас са били отдадени на концесия и летищните такси за използването им са започнали да се събират от концесионера. Към настоящия момент в бюджета на министерството чрез бюджета на ГВА постъпват само летищните такси от летищата в Пловдив и Горна Оряховица, като за миналата година тези суми са в размер на 554 хил. лв., с което не може да се осигури дори издръжката на двете летища, каквото е основното предназначение на летищните такси. Само за сравнение искам да отбележа, че финансирането, необходимо за обучението на осемте летци-пилоти по договора за 2008 г., възлиза на 958 560 лв., а предвидените по Закона за гражданското въздухоплаване шест на сто от събраните летищни такси представляват приблизително сумата от 35 хил. лв. Всичко това означава, че поради недостиг на средства финансирането на летателното обучение би следвало да се осъществява за сметка на общия държавен бюджет, за което обаче няма законово основание. В тази връзка, за да може да се намери най-удачното решение на този проблем, съм възложил на ГВА да проучи и уточни модела, по който се финансира тази дейност в останалите европейски държави и на базата на това, след разговори с бранша да предложи работещ финансов механизъм, съобразен с най-добрите европейски проекти. Благодаря Ви за вниманието. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За реплика давам думата на Петър Мутафчиев.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

е гарантирано, че съответно ще имат своето практическо обучение за пилоти. И тук държавата, и ние включително, трябва да помислим по какъв начин ще решим въпроса, поне докато приетите випуски до 2010 г. преминат съответно своето обучение. И аз мисля, че имаше възможности, където и Вие като министър да поговорите сериозно с финансовия министър. В края на 2009 и за 2010 г. да се осигурят средства за това обучение. Ще Ви кажа откъде. Правителството си позволи да направи нещо, което никой друг не го прави, никоя друга европейска държава не го прави. С решение на правителството струва ми се 180 млн., не казвате колко, дано да са по-малко, от резерва на РВД бяха взети, съответно включени към разходите, които извършва правителството, което е в нарушение на всички законови норми и международни спогодби, между другото. Но това са средства на авиокомпаниите, които те плащат за прелитане над България. Какво пречи точно с тези средства за няколко години да гарантираме на младите хора, че ще получат своето образование и практично обучение, така че българската авиация да има един сериозен тил от от млади, стабилни и работещи кадри? Така че, наистина разчитам включително да поговорите, както казахте, с вашите служители, тоест моите. Сега Ви предлагам да разговаряте с вашите служители по този въпрос и да се намери начин. Аз Ви гарантирам, че ако Ви трябва подкрепа в тази посока, от моя страна ще я имате, тъй като авиацията в България след преодоляването на онази криза, знаете забраната за пътуване, сега вече се развива бурно и в края на краищата е наш ангажимент да осигуряваме кадри за българската авиация. Благодаря Уважаеми господин Мутафчиев, аз мисля, че в края на моето изложение отбелязах, че няма законово основание лицето да отпусне тези средства и че има европейски практики, които съм възложил да

Повярвайте ми, този екип работи много сериозно, за да реши този въпрос. За съжаление, както виждате, въпросът от твърде дълги години не е решаван, за да се стигне дотук. За съжаление, в момента 6%, както Ви казах, представляват около 35 хил. лв. Но ще намерим решение, каквото е в европейските страни. Благодаря Ви. Уважаеми народни представители, да благодарим на министър Александър Цветков за днешното му участие в Парламентарния контрол. Преминаваме към въпроси към Трайчо Трайков – министър на икономиката, енергетиката и туризма. Въпрос от народния представител Антон Кутев относно размера на възнагражденията в Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия. Имате думата. АНТОН КУТЕВ (КБ): Уважаеми Въпросът ми е продиктуван от продиктуван от протестното писмо, което са написали една група служители на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средни предприятия, в което те твърдят съвсем обосновано,

административният капацитет на хората, които се занимават с европейски фондове. На всички е известно, че в частните фирми и в по-големите неправителствени организации заплатите по някой път многократно надвишават заплатите в администрацията. И затова това доплащане е изключително необходимо, за да може да се поддържа добър административен капацитет в онези органи, от които България зависи най-много, а именно органите, които усвояват средствата по европейските програми. Така че тези пари не могат да се считат за някаква екстра към заплатите им, а са част от тяхното възнаграждение, с което те са били назначени. Тези хора работят в администрацията, защото получават толкова пари и по никаква друга причина. Така че това, че не им се изплащат тези допълнителни възнаграждения, е проблем и ще доведе единствено до лоши последствия както за министерството, така и за държавата. Защото хора, които знаят как се работи по европейските фондове, които имат съответните езикови и други подготовки, които могат да работят, не чак толкова много. На тази държава й трябват десетки хиляди. И ако ние си позволяваме да правим реформи, да пестим пари за държавата за сметка на тях, това няма как да доведе до друг резултат, освен старата поговорка, че сме скъпи на триците и евтини на брашното. Защото заради парите, които няма да доплатим за заплати, накрая ще се окаже, че ще имаме много по-лошо усвояване, което, за съжаление, някои от нас вече сме виждали. Така че въпросът ми към Вас е какво налага, предполагам, че имате някаква методика, която го обосновава, предполагам, че ще ми я кажете, че това е съкращение, защото те не са си свършили работата, предполагам, че има методика, която да го удостовери, тоест какво налага това недоплащане и каква е методиката, по която то се прави? Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЛЪЧЕЗАР ИВАНОВ: За отговор давам думата на министър Трайчо Трайков. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кутев! Трудовите възнаграждения на служителите от Изпълнителна агенция за насърчаване на малки и средни предприятия се плащат редовно и в пълен размер. Не се плащат допълнителните месечни възнаграждения на тези, които не позволяват малките и средни предприятия да получат навреме субсидиите по оперативната програма и на тези, които не допринасят за нейното изпълнение. Вие, господин Кутев, преценете дали това е небрежност или антикризисна мярка, както ме питате във въпроса си. Както вече посочих, в агенцията няма случай за неизплащане на задължения към служителите по трудови правоотношения. През м. март т.г. не са изплатени допълнителни възнаграждения по Постановление на Министерски съвет № 46 от 2009 г. на 46 служители от агенцията. По отношение на взетото решение за неизплащане на посочените допълнителни месечни възнаграждения е необходимо да се има предвид следното. Първо, съгласно 46-то ПМС служителите следва действително да са работили по Оперативна програма „Конкурентоспособност” през съответния месец, а не само да са включени в списъците на служители, имащи право на такова възнаграждение.

Второ, с цел ускоряване на плащанията към бенефициентите от началото на м. февруари т.г. е в сила процедура за отчитане на работата по оперативната програма. От служителите се изискват месечни доклади за свършеното, на базата на които се определя дали съответният служител да получи допълнителната сума към заплатата си. Кой не е получил допълнително възнаграждение? На база на съответните индивидуални доклади през миналия месец е установено, че 22 души в агенцията не са работили по оперативната програма или са отчели незначителен обем работа. Давам Ви пример, след малко. За останалите 24 служители, отговорни за окончателните и междинни отчети, сключени в искане за Плащане № 8, е установено, че не са отстранили своевременно неточности и грешки в подаваната документация, в резултат на което времето за плащане към бенефициентите – малки и средни предприятия, надхвърля законоустановения срок. Искане № 8 е представено за първи път на управляващия орган за верифициране на плащането още през м. декември миналата година и оттогава е връщано шест пъти за отстраняване на пропуски, вследствие на което вече четвърти месец направените от фирмите - бенефициенти разходи не са възстановени със средства от европейските фондове. Надявам се, господин Кутев, дори и Вие ще се съгласите, че не е нормално шест поредни пъти да се налага връщане за поправки

Уважаеми господин председателстващ,